**Friščić, Josip (HSS)** Imamo pripremljeno i mogućnost da ponovo raspravimo dvije točke zajedno, 5. i 7. točku. To je Konačni prijedlog zakona o dopuni Kaznenog zakona i Konačni prijedlog zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije. Normalno, ako se u skladu s Poslovnikom vi s time složite da spojimo 5. i 7. točku. Može? Hvala lijepo. Protiv? Nije nitko. Prelazimo na točku točku. To je Konačni prijedlog zakona o dopuni Kaznenog zakona i Konačni prijedlog zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije. Za jedan i drugi zakon materijale ste primili. Raspravu su proveli odbori. Zapisnike sa sjednice odbora smo primili također za današnju sjednicu. Imamo i podnesene amandmane od strane odbora. Želi li u ime predlagatelja? Da. Državna tajnica Tatijana Vučetić, ja vas prosim da obrazložite ovu

počinjena u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije ratnog stanja neposredne ugroženosti neovisnosti teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, kaznena djela koja su propisana zakonom i ona koja ne zastarijevaju prema međunarodnom pravu. Ustavnim zakonom za provedbu Ustava propisano je da će se zakoni kojima se omogućuje primjena odredbe Ustava koji se ne mogu neposredno primjenjivati, uskladiti u roku od 6 mjeseci od dana proglašenja ustavnog zakona. Ustavni zakon je proglašen 22. listopada 2010. godine. Instruktivni rok za usklađivanje zakona kojim se omogućuje primjena odredbe Ustava koje se mogu neposredno primjenjivati je 22. travanj 2011. godine. S ciljem provedbe odredbi Ustava te kako bi se onemogućilo nastupanje zastare za kaznena djela ratnog profiterstva i procesa pretvorbenog i privatizacijskog kriminala pristupilo se izradi dopuna Kaznenog zakona u članku 18. na način da se nemogućnost primjene kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske osim na kaznena djela navedena u toj odredbi ne odnosi i na kaznena djela koja ne zastarijevaju prema Ustavu. Time je u Kazneni zakon dosljedno implementirana odredba Ustava, članak 31. stavak 4. i omogućena daljnja razrada ove odredbe u posebnom zakonu. Ovdje je poveznica zašto su ova dva prijedloga zakona objedinjeni. Slijedom navedenog pristupilo se izradi Zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije. Ovaj zakon je izrađen zbog činjenice da kaznena djela ratnog profiterstva te pretvorbenog i privatizacijskog kriminala nisu sadržana samo u Kaznenom zakonu već i u drugim zakonima. Ovim zakonom se propisuje katalog kaznenih djela za koja se kazneni progon može poduzeti i nakon isteka rokova za zastaru kaznenog progona. Katalog kaznenih djela obuhvaća kaznena djela iz Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, Krivičnog zakona Republike Hrvatske i Kaznenog zakona, obzirom se prema počinitelju primjenjuje zakon koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja kaznenog djela, kaznena djela sadržana u drugim zakonima: Carinski zakon, Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, Zakon o tržištu vrijednosnih papira te iz Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala. Zakon sadrži definiciju ratnog profiterstva kao kaznenih djela iz kataloga propisanog ovim zakonom, ali i drugih kaznenih djela iz Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, Krivičnog zakona Republike Hrvatske i Kaznenog zakona kojima je ostvarena nesrazmjerna imovinska korist i to sljedećim modalitetima: podizanjem cijena roba je u nestašici, prodajom državne imovine znatno ispod njezine vrijednosti ili na drugi način iskorištavanjem ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države ukoliko su počinjena u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji u ime odbora? Ne. Ako ne, onda krećemo na raspravu po klubovima. I u ime kluba IDS-a prvi je na redu za raspravu kolega zastupnik Damir Kajin. Izvolite, kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, uvažena gospodo zastupnici. Bojim se da će se ovaj Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije ili kako nosi naslov o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije na kraju pretvoriti u jednu veliku reviziju zapravo ničega. Da je namjera u ovoj zemlji postojala osobno držim da bi se pretvorba revidirala, da budem pošten, i 2001. i 2004. i 2007. i da se ne bi čekao kraj mandata 2001. Kao što se nije revidirala 2001., '03., '05., '07.ili ne znam koju godinu sam spomenuo, sumnjam da će 2011. ili 2012., '13. godine. To gotovo, usuđujem se kazati, nije niti moguće, što god neki danas od strane predlagača tvrdili. Ja bih osobno volio da da uskrisi Josip Broz Tito i da ponovo sprovede eksproprijaciju eksproprijatora, ali šta ćete. 2011. gospodo nije '43., a bome 2011. nije ni 33. godina nove ere. nove ere. '45.godine to je bilo moguće, a danas će to gospodo biti nesprovedivo. I da se ne nabacujemo frazama da je to bacanje prašine u oči itd., ali zar nije naša premijerka pred nekoliko dana ili tjedana otvorila pogone gospodina Rajića u koje je navodno čovjek uložio 300 milijuna kuna. Ali kako je taj novac uložio, tako što je iz zemlje prije toga prodavši Laktalisu Dukat iznesao 300 milijuna eura. Vratio je 40 ili 50 milijuna eura što je hvalevrijedno, ali mu je u Švicarskoj ostalo još 250 milijuna eura, ne računajući vjerojatno ono što je iznesao dok je vodio tu tvrtku u Hrvatskoj. ne želim ovdje polemizirati sa Dukatom, Raićem itd. Ali znate šta želim kazati, da jednostavno nema nikoga u ovoj zemlji koji misli i da je ta privatizacija bila čista kao vjerojatno nitko ne misli da je i jedna u Hrvatskoj bila čista. E sada idemo redom. Kako se radila pretvorba u Republici Hrvatskoj? Radila se u pravilu na sljedeći način. Društvena poduzeća, OUR-i, SOUR-i, šta ja znam šta su onda bili pretvarala su se u dionička društva. Znači d.d. Tako dobivene dionice su se zalagale pri poslovnim bankama, a banke su davale zajmove koji su bivali isplaćivani iz imovine poduzeća a ne plaća direktora i drugih koji su ih stjecali. Znači nitko, gotovo nitko u Hrvatskoj od hrvatskih tajkuna nije dao niti jedne kune vlastitog novca za dionice, tj. za udjele u društvu. Oni koji jesu kapa njima dolje. Znači, poduzeća su kupljena novcima samih poduzeća. I to je jasno kriminal i to je jasno lopovluk. Ali šta ćeš. To je bilo moguće u ono vrijeme. To zakon nije branio ali bi jednu ovakvu situaciju jasno trebalo predvidjeti ovim zakonom. Ja na primjer znam dvoje djece koji su u ono vrijeme devedeseta, devedeset ako su imali 18 godina i koji su stekli 7% udjela u jednoj od najvećih hrvatskih tvrtki jer im je otac osigurao menadžerima koji su vodili to poduzeće pet milijuna ondašnjih maraka. Znači, taj obrazac preuzimanja sam nekako objasnio. E tu imamo onaj drugi korak ono što zovemo jasno politika. U ono vrijeme HDZ, devedeseta, prije samog tog Zakona o pretvorbi i privatizaciji iz tih godina proveo je najprije čistku u tom društvenom vlasništvu među ljudima koji su vodili pojedina poduzeća ili su ih jednostavno natjerali da se svi učlane u HDZ. U Rijeci i Istri možda su neki izbjegli tu sudbinu, ali gro ih je sudjelovalo i zapravo moralo iz Saveza komunista elegantno ući u HDZ. Nije im to teško palo jer su do devedesete najprije dobili tvrtke jer su ih vodili kao predstavnici nekih komiteta, Saveza komunista, a nakon toga nešto slično eto su nastavili i dalje. Tko su dijelili kredite? Kredite su dijelili direktori poslovnih banaka koji su isto tako da bi bili zadržani na svojim mjestima morali ući u taj Savez komunista. Ne Savez komunista u HDZ. Krediti su bili, a ista stvar je, hajde. Krediti su bili ista je to sve stvar. Krediti su bili strogo dirigirani. Onda dolazimo do treće stvari. To je ovaj Fond za privatizaciju, odnosno Vlade. Oni su bili ti super revizori. Tko može igrati svu tu stranačku igru, a tko ne? Jasno, za mene je uvijek to bila igra protiv ne znam zemlje, domovine itd. Ali oni koji su u tome sudjelovali u toj igri izgubiti jednostavno nisu mogli. I tamo gdje bi radnici dobivali mrvice, velike mrvice jasno uzeli su si ti menadžeri kako su se nakon toga nazvali. I dobro bi bilo da u tom kontekstu netko preispita i sve povlaštene dionice pojedinih tvrtki. Imamo onih dvije kategorije povlaštenih dionica koji se isplaćuju te dividende prije redovnih dionica. Politika je isto tako stvarala monopole. Preko politike su se gasila konkurencija. Slalo bi se inspekcije u ove druge tvrtke. Dizale bi im se kamate, rušile bi im se uprave. Ne bi im se odobravalo kredite. Preko Poreske uprave ne znam uništavane bi pojedine tvrtke, a drugima bi se ne znam dopuštalo da rade s Republikom Srpskom, da rade sa ne znam onima u Srbiji koji su bili tik do Miloševića i da ne nabrajam dalje. Međutim, sad je to povijest. otprilike kažu da ono što je od početka nevaljalo ne može tokom vremena jednostavno se osnažiti konvalidirati, pa onda se i ja bojim da se revizija na ovim prostorima više neće dogoditi. Ima tu nekoliko razloga zašto izražavam taj strah. Prvo, to su poslovne banke. Tko će u to taknuti? One su sanirane recimo sa 13 milijardi kuna. Preuzete su sa šest ili sedam milijardi kuna. Ako bi netko u to taknuo ne zaboravimo da je aktiva poslovnih banaka oko 400 milijardi kuna, da nam je doduše i vanjski dug veći od bruto društvenog proizvoda, da se ove godine zemlja mora zadužiti za 30 milijardi kuna da bi mogla financirati svoj deficit. Da li bi kad bi netko u to taknuo itko mogao računati na jednu kunu kredita poslovnih banaka? Ne. Jednostavno mi bi bankrotirali. Tito je to znači rekoh mogao napraviti. To su bila onakva vremena. Ali šta ćeš. Ovo je 2011. a ni Tita više nema i sumnjam da će se jednostavno sprovesti revizija pretvorbe. Da li bi Europa dopustila da netko takne u taj međunarodni. Bilo bi bolje da se i ti njega sjećaš! Da li bi Europa dopustila da se takne u taj njihov kapital Ja u to naprosto sumnjam. Neće. Europa je otvorila korupciju na prostoru Hrvatske, ali pretvorbu sumnjam da bi dopustila da se takne. Ti bankari s druge strane rade i sa nekim ljudima, ne znam koji su na čelu nekih velikih tvrtki. Da li bi novi ljudi, a rekoh banke se ne može dirati mogli 2011. računati na zajmove kao što se računalo, kao što su stare uprave računale. Rekoh jednostavno to nije teško da bi to mogli naprosto izvesti. Četvrto pitanje zašto je gotovo to nesprovedivo? Pa tu su sada mediji. Tko će, mnogi od tih medija su recimo u stranom vlasništvu. Svaka čast nakon 2000. uglavnom su se počeli otvarati ti portali koji su neovisni. Ali tko bi mogao recimo u to taknuti, a da oni samo tako jednostavno dopuste da se netko poigrava njihovim vlasničkim Jednom riječju bojim se, a da ne govorim o privatnim investicijskim fondovima koji su također u rukama uglavnom stranaca. Znači, bojim se da će se to i dogoditi. Znači ta revizija pretvorbe i privatizacije. Bojim se da će se sve ponovo pretvoriti u jednu veliku obmanu, a ako me netko pita da li jesam za reviziju apsolutno, rekoh da žalim što neki ljudi jednostavno ne mogu uskrisiti i što se neće sprovesti ta eksproprijacija eksproprijatora iako da budem pošten i nacionalizacijom onih malih trgovina, obrta, radnji, posjeda kod seljaka '46., '46., '47., '48. stvarala je enormne štete zemlji u cjelini. Ja sam godinama čak nastupao protiv recimo one kasnije Josipovićeve dikte ili plati ili vrati. Tvrdio sam da treba apsolutno sve to vratiti, ali danas mislim da Josipović bio možda i u pravu, i kad šta ja znam nema trebalo bi učiniti ono što je znači uradio Putin, reći hrvatskim tajkunima platite, ako nećete platiti stvarnu vrijednost tih poduzeća onda ih vratite, e ako nećete vratiti onda imamo drugih mehanizama kako se s vama nositi, a ne da premijerka recimo recimo otvara, iako ja ne smatram da ne bi trebala otvoriti jedan pogon generičkih lijekova u Hrvatskoj, a ne da recimo sad znači otvara ljudima koji su sudjelovali u toj pretvorbi njihove pogone, ali kad se ništa ne dešava šta ćeš, moraš se i time jasno u ovoj zemlji baviti. Ne bih volio da se ovaj zakon pretvori u bacanje prašine u oči, volio bih jasno da one koji su sudjelovali u toj pretvorbi, privatizaciji bez ijedne vlastite kune se na neki način razvlasti, ali sumnjam da će se to u ovoj zemlji i dogoditi. Danas sam pročitao ovaj jedan intervju, ili ne znam izjavu gospodina Tedeskog, jednog od najuspješnijih poduzetnika u Republici Hrvatskoj, koji je doslovce citiram rekao smatra da je uz kazneni progon svih koji su prekršili Zakon o pretvorbi, još važnije vidjeti zašto je netko uspio uništiti postojeću a netko stvoriti novu vrijednost, itd. E tu treba isto tako znati da su nekima naprosto iza leđa čuvali da se tako izraze leđa čuvali oni koji su bili na vlasti. Još jedna ne norma, nego u obrazloženju, znači ocjena izvor i potrebnih sredstava za provedbu zakone, ovdje se kaže da za zakon, znači za sprovedbu zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. Ja u to zapravo sumnjam, ne da je to krivo, nego da bi se moralo osigurati milijarde kuna, kako bi se paralelno financijski pomagalo onim poduzećima koji ne bi mogli računati na zajmove postojećih poslovnih banaka koje su sve listom u stranom vlasništvu. Stoga još jedanput kažem normalno da ću glasati za jedan ovakav zakon, normalno da očekujem da se dogodi ta revizija, ali doista nemam namjere nikome bacati prašine u oči i tvrditi da će se ona od danas do sutra dogoditi. Dapače volio bih, ali da budem iskren naprosto u sve to sumnjam, ali ajde barem imamo neku osnovu i što će se dogoditi, vjerojatno će se revidirati oni neuspješni, ali neće i oni koji su uspjeli uz političku potporu postati stupovi karijetive financijskog svijeta u Republici Hrvatskoj. Znači ne vjerujem u zakon, ali šta ćeš glasat ćemo za istoga, nadajući da će se možda barem jedan milijunti dio jedne sve nacionalne nepravde uspjeti ispraviti. i nemojte, danas je on nama i neke stvari otkrio. Mi, poslije '48. smo čitali da su pokojnoga nazivali revizionistu, i onda je održano stotine sjednica gdje se to branilo, a zapravo vidimo da on danas govori da nam, da je danas tu da bi to bila revizija i da on to zna raditi, ali šala na stranu. Kolega Marić se javio za ispravak navoda. Kolega Kajin, obično uveličavate kad je riječ o milijardama, sad umanjujete, pa me interesira zašto uvijek umanjujete kad je riječ o bankama. Sanacija banaka u Hrvatskoj nije bila 6, 7 milijardi kako vi kažete, 13 milijardi a to ću vam pokazati jednog dana strukturu sanacije banaka, koja je iznosila, Republiku Hrvatsku koštala 87,4 milijarde kuna. Nije prodana za 6, 7 milijardi kao što kažete prodale banke, oprihodovano je od prodaje 5,3 milijarde i to ću vam isto strukturu prihoda po svim bankama pokazati kad god želite. Drugo, kazali ste da nitko u Hrvatskoj nema koji misli da je pretvorba bilo koje tvrtke bila čista. To nije točno. Ima ih na žalost i previše koji misle da je bila čista, da je bila briljantnija nego akcija "Oluja", i to svi oni koji su u tome sudjelovali, koji su otpuštali radnike, aktivnosti poduzeća gasili, prodavali nekretnine, sebe obogatili, i novac iznijeli prema vani. uvijek takvih ima na žalost i previše, a samo previše kome su se davali menadžerski krediti, kako su banke prodavane. A vratit ću se na još jednu, najveća banka koja ima aktivu 90 milijarda kuna, od njene privatizacije i pretvorbe hrvatski proračun nije dobio niti lipe.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Kajin je rekao da se u ovoj zemlji ništa ne događa na gospodarskom planu. To je netočno. Investicijski ciklus je u tijeku, program gospodarskog oporavka pokazuje određene rezultate, pa i oni najskeptičniji kažu da će biti rast BDP-a, dakle u svakom slučaju to su optimistični pokazatelji. Ali ja kad vas slušam mene na neki način mi se javi ona poslovica da kaže, da je ljudski zatvoriti oči, ali da je hrabrost otvoriti ih. Meni se čini da vi nekako ili stalno hodate zatvorenih očiju ili ste u snu, pa sanjate eto i uskrsnuće druga Tita. Ja vam preporučam da i dalje nastavite sanjati, da će on uskrsnuti, a dok se vi probudite, za to vrijeme ćemo mi ponovo mandat osvojiti. Hvala lijepo. **Friščić, Vrlo kreativno, da. Kolega Hrelja, vi ste na redu, u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a. Hvala vam Pred nama imamo dva zakona, Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, njega ćemo vrlo lako riješiti jer se radi o jednoj jedinoj jednoj jedinoj riječi u zakonu, dakle ugrađuje se riječ Ustav i međunarodni propisi u nastavku. Prema tome, tu se nema što puno govoriti nego da je to opravdano i da je to u duhu promjena Ustava RH i taj zakon sa tog aspekta treba promijeniti. Sa konačnim prijedlogom Zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije baš i nije takav slučaj. Ovo mi liči na zakon od kojeg se puno očekuje, ali njegovi dometi su po svim procjenama doista mali. Naravno da treba pohvaliti Odbor za zakonodavstvo da je uvažio mišljenje dijela pravne struke da treba ukinuti relativnu i apsolutnu zastaru. ne samo relativnu kao što je bilo po prvom prijedlogu. I dakle, to je amandman koji će biti sigurno prihvaćen i to je dobro, međutim struka je još neke stvari rekla koje nisu uvažene. A ja ću sada za početak moje rasprave citirati gospođu Zlatu Đurđević predstojnicu Katedre za kazneno-procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu koja kaže da između ostalog da "S ustavnog aspekta najveći problem predstavlja grubo kršenje načela zakonitosti koje garantira da kazneno djelo mora biti propisano zakonom u vrijeme njegova počinjenja". Prijedlogom se mijenjaju kaznena djela propisana u vrijeme počinjenja što krši načelo zakonitosti. To su članci 6., odnosno dijelom i članak 7. prijedloga propisuje već navedena dodatna obilježja koja nisu bila propisana u vrijeme počinjenja. Primjerice, za sva kaznena djela se zahtjeva također ostvarenje nesrazmjerne imovinske koristi, a ne zna se u odnosu na što. Iako taj termin nesrazmjerne imovinske koristi uopće ne poznaje Krivični zakon RH, a niti znatna imovinska korist nije dio svih kaznenih djela iz kataloga koji su dati u članku 3., članku 4. i članku 5. Osim toga sva kaznena djela iz kataloga u prijedlogu ne mogu se počiniti propisanim modalitetima počinitelja što ukazuje na površnost i nekoherentnost prijedloga. Također, paradoksalno je da se nakon što je ustavotvorac razmrsio čvor između zastare kaznenog progona i načela zakonitosti propisujući da kazneni progon nije dio načela zakonitosti te priznajući da je zastara kaznenog progona kazneno-procesni institut predlagač nespretnim zakonskim prijedlogom krši jamstvo načela zakonitosti u njegovoj biti. Za razliku od Zakona o reviziji pretvorbe i privatizacije ovaj zakonski prijedlog ne određuje što su to kaznena djela pretvorbe i privatizacije. U njemu se navodi katalog kaznenih djela, ali se taj katalog ne povezuje s primjenom privatizacijskih zakona niti sa Zakonom o reviziji pretvorbe i privatizacije koji vrlo detaljno propisuje u kojem području i u odnosu na koje propise će se provesti revizija. Također je vremenski period nezastarijevanja vrlo širok i neodređen. Umjesto zadiranja u zakonske opise kaznenih djela prijedlog je trebao preciznije odrediti stvarnu i vremensku nadležnost ovog zakona. Idemo na članak 1., idemo malo problematizirati članak 1. Imamo zakon koji nadam se ne govori o nečemu što će biti učinjeno pro futuro. Nadam se da nećemo imati Domovinski rat, nadam se da nećemo nikad više imati mirnu reintegraciju, nadam se da nikad više nećemo imati neposrednu ugroženost neovisnosti teritorijalne cjelovitosti države. Što znači da se ovaj zakon odnosi na proteklo vrijeme. I bilo bi pristojno u članku 1. to vrijeme precizno definirati, – do. Znači, od dana kad period počinje do kad period završava. To će biti vrlo teško jer taj period konkretno ako se radi o ratnom profiterstvu možemo reći da završava sa sa određenim aktivnostima Domovinskog rata, ali ako se radi o procesu pretvorbe i privatizacije taj se period nastavlja. Barem se taj period nastavlja u duhu Zakona o reviziji pretvorbe i privatizacije. Jer Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije obuhvaća i u članku, da budem precizan,

dakle u članku 7. govori o tome da se revizija pretvorbe i privatizacije u skladu s ovim zakonom mora se provesti u pravnim osobama kojima je provedena kuponska privatizacija i to preuzimanjem od osobe iz članka 21. Zakona o privatizaciji gdje je izvršena zamjena dionica i davanje dionica na upravljanje izvršeno opisivanje potraživanja na temelju dužničkih, vjerovničkih odnosa. To su sve događaji koji su se događali poslije Domovinskog rata. Dakle, jedan dio se toga i '99. događao, '98., 2000. i još kasnije. Prema tome, nužno bi u članku 1. trebalo reći na koji se vremenski period ovaj zakon odnosi. Drugo, imamo jedno vrlo diskutabilno pitanje, pitanje ratnog stanja. Svi znamo da je u Hrvatskoj bio rat, da smo bili izloženi agresiji, da smo imali obrambeni rat, da smo imali Domovinski rat, ali ja vas pitam jednu stvar, kolegice i kolege zastupnici, da li je u Hrvatskoj ikada proglašeno ratno stanje? Dajte mi recite kada je proglašeno u Hrvatskoj ratno stanje? U Hrvatskoj nikada nije proglašeno ratno stanje jer da je proglašeno ratno stanje ne bi bilo moguće u tijeku rata provoditi pretvorbu i privatizaciju. Ne bi se moglo preuzimati turističke tvrtke na temelju zaduživanja jer bi tada turističke tvrtke mogle potraživati ratnu štetu jer su bile izložene ratnoj šteti. Ali, pošto nije bilo ratnog stanja turističke tvrtke su se zaduživale da bi dobile plaću, dugovi su rasli i izvršena je zamjena dugova vlasničke udjele u tim tvrtkama. Prema tome, ovdje se otvaraju vrlo ozbiljni, vrlo Nadalje, u ovom katalogu sadržanom u članku 3., članku 4. i članku 6., pardon članku 5., postoje stvari koje su nedokazive. Dakle svaka čast što se skinula apsolutna zastara. Ali ja vas molim kako će onaj koji bude provodio ovaj zakon dokazati utaju poreza iz drugih davanja, ako je obveza pravnog subjekta da to čuva 5, 6 ili 7 godina? Gdje će naći dokumentaciju i dokazati utaju poreza? Gdje će naći dokumentaciju o poslovanju tvrtke? Dakle, želim ukazati na neprovedivost ovih odredbi i želim ukazati da ova kaznena djela koja su u katalogu u katalogu pobrojana ne odgovaraju onome što je uopće cilj i što je vezano uz reviziju pretvorbe i privatizacije jer ovaj bi se zakon trebao logički nastaviti na reviziju pretvorbe i privatizacije tamo gdje su učinjena kažnjiva djela. Ja vas isto pitam što ćemo napraviti sa slučajem gdje spada u ovih 10 ili u ovih 15 točaka članka 3. i 18 točaka članka 5. ili članak 4. vraćanje dionica u portfelj Hrvatskog fonda za privatizaciju u kasnu jesen 1999. godine, kada se nanjušilo da će se vlast promijeniti, kamo to spada? Jel tu sve legalno? Jel to pokriveno sa zakonima? A vi znate da su pojedinci koji nisu uspjeli koji su zadužili svoju kuću pod hipoteku i uzeli dionice poduzeća nisu uspjeli ono što su mislili učiniti da će iz poslovanja poduzeća plaćati te svoje dionice i onda kada su vidjeli da se politički sustav mijenja 1999. naglo su u jesen vratili u Hrvatski fond za privatizaciju sve svoje dionice i netko im je u tom fondu oslobodio hipoteke na osobno vlasništvo, dakle na kuću ili imovinu. Gdje ovo spada? Gdje ovo spada? Nadalje, možemo problematizirati članak 6. ja bih volio da se on provede, ali će on pasti sa ustavnog načela zakonitosti. Ja bih volio da se sve one prodaje na burzi za koje se tvrdi da su zakonite, a koje su bile u jednom danu, u jednom satu, u 45 min. 36% dionica jedne tvrtke što danas HANFA blokira, dajte mi recite tada ti zakoni nisu postojali, niti je postojala HANFA niti su postojali zakoni jer Zakon o tržištu vrijednosnih papira je stupio na snagu 2002. izmjena 2006. Zakon o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala 2008. i mi ih želimo procesuirati po zakonima koji nisu bili na snazi u vrijeme počinjenja eventualnog kaznenog djela. god bude optužen po tome ovo će na Ustavnom sudu pasti sa pozicije ustavnog načela zakonitosti. Dakle, da raščistimo jednu stvar,

Mislim ne možemo se igrati i stvoriti jedan balon očekivanja naših građana i od toga na kraju neće biti ništa. Onda je bolje takav zakon ne donositi.

da predložimo da ovaj zaključak da ovo ide u treće čitanje, da mi još jednom razmislimo da li je ovo što radimo, radimo radi EPP-a ili stvarno nešto mislimo učiniti po ovome. Mislim činjenica je da naši građani očekuju da se nešto riješi, pitanje je da li smo stvorili pretjerana očekivanja da li smo neodgovorni i stvorili pretjerana očekivanja kod građana da će ovaj zakon riješiti sve probleme u privatizaciji. kada imate opožarenu šumu nema više ničega što možete spasiti, a ovdje u privatizaciji je opožarena je velika velika većina naših pravnih subjekata i to proizvodnih subjekata i možete čak i kazniti počinitelje ali vratiti ovo na staro neće moći nitko. Pa se pitam koliko je svrsishodno stvarati nove zablude oko privatizacije. Ja znam da se na ovo ne dobivaju politički poeni kada se tako razgovara, ali nažalost istina i ova sadašnjost su sada surove i ništa nam ono što je bilo vratiti neće moći.

Hvala lijepo. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, državne tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Na početku svoje rasprave u ime kluba HDZ-a mi podržavamo oba ova zakonska prijedloga, Prijedlog zakona o dopuni Kaznenog zakona, te dopuni Zakona o nezastarijevanju kaznenog djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije s Konačnim prijedlogom Zakona. Ne bih se složio sa uvaženim kolegom Hreljom da ovdje nešto radimo radi EPP-a, oba zakona nisu politički EPP nego to naš zajednički politički dogovor Hrvatskog sabora, svih klubova kada smo donosili ustavne promjene. Mislim da je ovaj prijedlog zakona došao i sa strane SDP-a da se ovaj prijedlog zakona uvrsti u Ustav da kaznena djela ratnog profiterstva i kaznena djela iz procesa pretvorbe i privatizacije i ovaj prijedlog zakona uđe u ustavne promjene kada smo razgovarali o prijedlogu ustavnih promjena. Sigurno je da će biti poteškoća u provedbi ovog zakona s obzirom na vremenski rok koji je protekao do današnjeg dana. No da je bilo i prilike da se o tome razgovara i prije u nekim drugim političkim okolnostima, isto tako možemo reći da je bilo. Smatramo da nije kasno za ovaj zakon i smatramo dobrim rješenjem da ova oba zakona izmijenimo i da se provede Ustav RH, a to je da je rok do 22. travnja 2011. 2011. godine da se novo ustavno rješenje, a to je članak 31. Ustava koji je dopunjen novim stavkom 4. kojim se propisuje da ne zastarijevaju kaznena djela ratnog profiterstva kao ni kaznena djela iz procesa pretvorbe i privatizacije počinjena u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije ratnog stanja neposredne ugroženosti neovisnosti teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, kaznena djela koja su propisana zakonom i ona koja ne zastarijevaju prema međunarodnom pravu. Nadalje se propisuje da će se oduzeti imovinska korist ostvarena tim djelima i sva imovinska korist koja je povezana sa tim djelima. Bilo je nužno intervenirati i u Kazneni

predložena zakonska rješenja bilo je potrebno utvrditi katalog kaznenih djela jer u vrijeme kada se, na šta se odnose ove zakonske promjene bila su na snazi tri zakona, a to je Osnovni krivični zakon Republike Hrvatske, Krivični zakon Republike Hrvatske i Kazneni zakon. Stoga je bilo potrebito u ovom zakonskom prijedlogu uvrstiti katalog kaznenih djela iz sva ova tri zakona s obzirom da su ti zakoni bili pozitivno pravo Republike Hrvatske u vrijeme na koje se odnose ove promjene zakona. Za hitni postupak ovog zakona postoje osobito važni državni razlozi, a to je propisani rok za zakonsku, provedba Ustava, zakonska provedba Ustava, promjena Republike Hrvatske, članak 7. Ustavnoga zakona, dakle rok od 6 mjeseci za one zakone koji se ne mogu neposredno primijeniti u ustavnim promjenama koje smo donijeli u lipnju prošle godine. Što se tiče dakle svih onih nedoumica koje će izazvati ovaj zakon, praksa će pokazati sve one probleme koji se mogu naći u provedbi ovoga zakona i sigurno je da će se možda morati još koji puta intervenirati na ona kaznena djela o kojima je i gospodin Hrelja govorio, ali sigurno je da namjera zakonodavca i nas klubova i zastupnika u Hrvatskom saboru je sigurno da se pravda u ovim kaznenim djelima i u svim kaznenim djelima koja su počinjena kao ratno profiterstvo i kaznena djela u procesu pretvorbe i privatizacije kazne i da svi oni koji su počinili kaznena djela i nanijeli štetu Republici Hrvatskoj tu imovinsku korist vrate u državnu blagajnu, a da za sve one koji su počinitelji, izravni počinitelji tih kaznenih djela da se nađu u institucijama gdje im je mjesto ukoliko se to jednim neovisnim i transparentnim pravosudnim postupkom dokaže. Klub Hrvatske demokratske zajednice

da se ovo radi u dobroj namjeri, ja sam to i rekao da nije mi problem dignuti ruku ali mi je problem shvatiti da li je ovo što vi govorite moguće. Da li je moguće uhvatiti počinioce i vratiti u državnu blagajnu ono što je otišlo iz državne blagajne. Ja smatram da ovaj zakon u nedovoljnoj mjeri to omogućava i da ćemo iznevjeriti očekivanja građana. Zato i sugestija da ako je moguće nogometnim rječnikom stanemo na loptu, da vidimo da li još možemo nešto poboljšat u eventualno trećem čitanju jer ne možemo skinut već hitni postupak sada po Poslovniku. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. po klubovima. Prelazimo na pojedinačno. Najprije koleda Dragutin Lesar. Nema ga pa gubi pravo za raspravu. Kolega Damir Sesvečan, tu je. Izvolite, kolega Sesvečan. **Sesvečan, potpredsjedniče, državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Prije svega što se tiče Zakona o dopuni Kaznenog zakona reći ću kako je donošenje odnosno njegovo donošenje rezultat promjene Ustava Republike Hrvatske iz lipnja prošle godine kojima su dopunjene odredbe članka 31. novim stavkom 4. kojim se propisuje da nema zastare za kaznena djela ratnog profiterstva, kao ni kaznena djela iz procesa pretvorbe i privatizacije počinjena u vrijeme Domovinskog rata, mirne reintegracije ratnog stanja neposredne ugroženosti neovisnosti teritorijalne cjelovitosti države propisana zakonom i ona koja ne zastarijevaju prema međunarodnom pravu te se određuje da će se oduzeti imovinska korist ostvarena tim djelima. Dalje je Ustavnim zakonom za provedbu Ustava iz listopada prošle godine propisana neposredna primjena određenih odredbi Ustava, ali i onih odredbi koje se ne mogu neposredno primijeniti što uključuje između ostalog i odredbe Kaznenog zakona. Pa se tako dopunama Kaznenog zakona predlaže dopuniti članak 18. stavak 2. Kaznenog zakona na način da se uz pobrojena kaznena djela koja su izuzeta od nemogućnosti primjene kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske kao što su kaznena djela genocida, agresivnog rata, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina te kaznenih djela koja ne zastarijevaju prema međunarodnom pravu. Zastara se ne odnosi se i na kaznena djela koja ne zastarijevaju prema odredbama Ustava. Dakle, time se zapravo omogućava donošenje posebnog zakona kojim se dalje razrađuje ova odredba, dakle upravo donošenje Zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije koji je dakle uz Kazneni zakon danas pred nama na raspravi. Dakle taj zakon, Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije nastavlja se na dopune članka 18. stavka 2. Kaznenog zakona u kojima se uz taksativno nabrojena kaznena djela koja po odredbama tog zakona ne zastarijevaju, uz kaznena djela koja ne zastarijevaju prema međunarodnom pravu dodaje odredba o nezastarijevanju kaznenih djela prema Ustavu. S obzirom na načelo vremenskog važenja kaznenog zakonodavstva koje znači da se prema počinitelju primjenjuje zakon koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja kaznenog djela, bilo je potrebno precizno pobrojati kaznena djela koja obuhvaća ovaj zakon, a koja su bila propisana odgovarajućim zakonima u vrijeme kada je kazneno djelo počinjeno. Pa se tako navodi katalog niza kaznenih djela iz konkretno Osnovnog krivičnog zakona, Krivičnog zakona Republike Hrvatske, Kaznenog zakona, ali i Carinskog zakona, Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, Zakona o tržištu vrijednosnih papira i Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta tržišta kapitala, uz uvjet da su počinjena u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije ratnog stanja neposredne ugroženosti neovisnosti teritorijalne cjelovitosti države kako to se u zakonu i navodi. Takva kaznena djela koja neće zastarijevati su između ostalog i kazneno djelo nesavjesnog gospodarskog poslovanja, prouzročenje stečaja, zlouporaba ovlaštenja u gospodarskom poslovanju, zaključenje štetnog ugovora, nedopuštena trgovina, utaja poreza, prevara, krivotvorenje isprave, zlouporaba položaja i ovlaštenja, nesavjestan rad u službi, pronevjera, primanje mita, davanje mita itd., dakle još niz kaznenih djela. Isto tako važno je naglasiti da se ovim zakonom, dakle Zakonom o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije po prvi puta definiraju zapravo kaznena djela ratnog profiterstva. S obzirom, dakle na kraju ću reći da s obzirom da će donošenjem ovog zakona se omogućiti nezastarijevanje, a time i procesuiranje ili nastavak procesuiranja predmetnih kaznenih djela, dakle podržat ću donošenje ova oba zakona. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu replike. Kolega Hrelja, izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi kolega, mene zanima jedna stvar. Kažete da je kazneno djelo iz Kaznenog zakona zloupotreba stečaja, a kako objasniti i kamo spada nešto što je uništilo državnu imovinu, radnici ostali prikraćeni za svoja prava za mirovinske doprinose i država ostala prikraćena za taj dio zato što se stečaj nije pokrenuo. Dakle, nisu li sada tu na sceni dvostruki kriteriji? Dakle, zlouporaba stečaja je sada kažnjiva, a ovo što je netko odugovlačio sa stečajem, što je napravio veliku štetu državi, pojedincima, dakle građanima, radnicima itd., mirovinskim fondovima, zdravstvenim fondovima to ostaje nekažnjivo. Zbog toga mislim da bi trebalo ipak ovaj problem gledati u kontekstu i Zakona o reviziji pretvorbe i privatizacije jer se to najviše radilo kao posljedica

U katalogu kaznenih djela između ostalog navod, dakle kazneno djelo prouzročenje stečaja. Izrijekom se ne navodi ovo o čemu ste vi govorili. Dakle, što ako se stečaj nije pokrenulo. Ali mislim da je važećim zakonodavstvom ne znam točno kako je bilo u to vrijeme to regulirano. Isto tako, dužnost članova uprave ili nadzornih tijela, dakle u određenim okolnostima pokrenutu stečajni postupak. Svjedoci smo naravno svi skupa toga da se ta zakonska odredba u velikoj mjeri eskivirala i da zapravo i kada su stvoreni uvjeti za pokretanje stečaja iz određenih razloga, uprava ili nadzorna tijela, dakle koja su dužna reagirati ne poduzimaju pokretanje i stečajnog postupka.

Hvala lijepa. Ideja da se ratno profiterstvo i privatizacijski kriminal izvuku iz zastare je SDP-ova. Lansirao ju je prvi tada zastupnik SDP-a, danas predsjednik Republike Ivo Josipović. Ideju je prihvatio HDZ i izmijenjen je Ustav. Tu ideju bi sad trebalo operacionalizirati kroz zakon. 6 mjeseci je trajao rok od donošenja Ustavnog zakona da Vlada pripremi ova dva prijedloga. U Kaznenom zakonu trebalo je promijeniti dvije riječi, dodati Ustavu ili, Ustavu i. Šest mjeseci je trebalo za to, a ovdje za osam članaka isto tako šest mjeseci. O neredu koji vlada u ovoj zakonodavnoj praksi ja sam govorio i kod prethodne točke. Tu čak u obrazloženju ne znate ni godinu dobro napisati, datum. Jer pišete da je šest mjeseci nakon 22. listopada 2010. godine pada u travanj 2010. Čak ni to, ni godinu ispravnu. Jel' to netko pregledao prije nego što ste to u Sabor poslali? E, ali sada to je manje bitna primjedba, taj vaš šlamperaj koji danas cijeli dan gledamo ne samo vaš nego Vlade općenito, cijeli dan se borimo s tim vašim šlamperajem. Nego treba operacionalizirati jednu ideju kažnjavanja volje, političke volje da se kazni ratno profiterstvo, profiterstvo i privatizacijski kriminal. To je politička volja da se to učini. Jer je tog profiterstva bilo i jer je tog privatizacijskog kriminala bilo i pred tim ne treba zabijati glavu u pijesak. Pa inače ne bi instalateri centralnog grijanja mogli kupovati naftne kompanije da toga nije bilo, a danas su još i heroji. Kako se to operacionalizira? Ja mislim da je Vlada imala jednu jedinu ideju. Napisati jedan površan zakon, pustiti ga u hitnu proceduru čak i izvan roka od šest mjeseci samo zato da se on nikada ne bi mogao primijeniti i samo zato da nikad nitko u ovoj zemlji ne odgovara za privatizacijski kriminal i za ratno profiterstvo. Jer će prosječan advokat, najprosječniji srušiti svaku .../Govornik se ne razumije./... ovaj zakon. Jer će pitati na sudu, a molim vas lijepo vi tu spominjete ratno stanje. Kakvo ratno stanje kad ratnog stanja nije bilo. Molim da se optuženika oslobodi. Ne možete mu dokazati da je nešto počinio u ratnom stanju kad ratno stanje u Hrvatskoj nije nikad proglašeno. Zašto niste uzeli Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije, pa zašto niste na temelju tog zakona koji je jedan ozbiljan zakon napisali ovaj prijedlog. I na koncu zašto to niste napravili u dva čitanja da možemo kod prvog čitanja iznijeti ove primjedbe. Kolega Hrelja veli da on ne dvoji u dobre namjere. Ja dvojim u dobre namjere predlagatelja. Ja mislim da namjere predlagatelja nisu dobre. Da su namjere predlagatelja namjere ove Vlade zamazati oči građanima, praviti se da ste voljni progoniti pretvorbeni kriminal i profiterstvo, a zapravo ste napisali zakon po kojem je to nemoguće, jer će svi koji dođu na sudove po ovom zakonu biti oslobođeni, jer se po ovakvom zakonu ne da nikoga osuditi, ni zašta. Vi biste pokazali dobru namjeru da ovo povučete iz procedure, da to eventualno proglasite prvim čitanjem, i da se potrudite, u drugom čitanju da uzmete Zakon o reviziji, pretvorbi i privatizaciji, da pozovete pravne stručnjake, i da napravite jedan ozbiljan prijedlog po kojem će uistinu biti moguće nekoga goniti. Što sad napraviti kod glasanja o ovom zakonu? Ne izglasati ga? Glasati protiv njega? Pa to znači izložiti se vašoj kritici, evo ih nisu za kažnjavanje profiterstva. Izglasati ga? Znači zapravo pristati na ovu prevaru, bezočnu prevaru građana, kojima je nešto obećano, a onda to što im je obećano da će se napraviti se radi tako da će provedba te odredbe biti nemoguća. Ja ne vidim drugog rješenja, da biste pokazali bilo kakvu ozbiljnost kako danas Vlada u saborskoj raspravi ni kod jednog zakonskog prijedloga nije uspjela pokazati, ali ni kod jednoga, pa da ovo ide u drugo čitanje. Samo tako i samo na taj način moći ćemo doći do toga da se ova privatizacijska reforma kazni. Ima i drugi način, a to je da pričekamo izbore i da nova vlast napiše ozbiljan zakon, a meni se čini da će to tako i biti. Prema tome, imate vremena do petka, do odlučivanja, saberite se, saberite se, ali nemojte pokušati lagati i ovako varati i obmanjivati ljude jer vam to neće uspjeti. Ljudi nisu blesavi, i znaju čitati zakone. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Pa kolega Stazić, ja ne znam tko vama daje uopće pravo da na ovakav način raspravljate i navodite, građani vam to pravo nisu dali i sigurni budite da će vam uskratiti dalje, jer gospođa Jadranka Kosor je predsjednica Vlade, jako puno je učinila, a posebice ima hrabrosti na polju korupcije puno učiniti, naravno za taj zakon vi niste glasali, kao za niz toga ste vi izašli van, pa sad se bojite. S druge strane nemojte navoditi takve vaše bahate, ali to ste već prepoznatljivi po tome, pa to se ne isplati više ni govoriti, vezano o šlamperaju, ne znam tako. Šlamperaj

ispravljali, više polemizirali. Nije ni prvi put, ni zadnji put. Vidjet ćemo sad kod kolege Hrelje, on je digao tablicu, repliku. Da, izvolite kolega Hrelja. uvaženi kolega Staziću, da se ne bi krivo shvatilo, ja poštujem neke ljude i na jednoj i na drugoj strani, ja nisam sumnjao u dobre namjere kolege Salapića, da se mi razumijemo, što ne uključuje Vladu i ove zakone čvrsto dijelim vaš čvrst i principijelan stav oko šlamperaja oko ovih zakona i iskrivljavanje početne ideje oko kažnjavanja, o nezastarijevanju ratnog profiterstva i dakle nestašluka u reviziji pretvorbe i privatizacije, odnosno upropaštavanje imovine. Ono što na neki način mi djeluje, iako klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika bude uopće glasovao onda će glasati, s obzirom na poštovanje na predlagača, dakle prema predsjedniku Republike, a drugo slažem se s vama da bi bilo jako dobro da se i ovdje kao i u zakonu, u prethodnom Zakonu o parničnom postupku kojeg sam hvalio, koji zaista zavrjeđuje pohvale da se konzultira struka, da li su ovo optimalna rješenja, ali mislim da bi trebalo da se konzultira i predsjednik Republike kao inicijator cijelog ovog procesa. Inače bih se usudio reći da sam iz vaših riječi shvatio da bi možda bilo bolje donijeti jedan zakon o ispitivanju porijekla imovine i na neki način da se na temelju toga daju određeni porezi, nego cijela ova farsa. Odgovor na repliku, kolega Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Hrelja, najprije vam se zahvaljujem što ste mi replikom omogućili dijalog. To je smisao saborskih rasprava, da postoji dijalog, za razliku od onih koji nemaju intelektualne kuraže podići repliku, nego repliciraju pod ispravkom netočnog navoda, tako da im se ne može odgovoriti. To je stvar eto upravo intelektualne kuraže. Vidite, problem s ovim je taj što i državni odvjetnici kažu da će ovo biti nemoguće primijeniti, dakle oni koji će biti zaduženi za progon. O tome se radi. Da u ovome nije provedena nikakva javna rasprava, stručna rasprava, koja bi dakako mogla uključiti i predsjednika Republike kao istaknutog pravnika, začetnika te ideje. Ali važnije od toga, najbolje pravne stručnjake u zemlji, da dobijemo operativan zakon, primjenjiv zakon, da ne pišu u njemu ovako neodređene odredbe, da se tu, pazite u članku 5., inače govori se ovdje o osnovnom Krivičnom zakonu, pa se nabraja "Narodne novine", pa Kazneni zakon, pa Carinski zakon, kod Kaznenog zakona čak ni "Narodne novine" nisu naveli. Dotle ide taj šlamperaj. Evo vam članak 5., pogledajte si. Prema tome, ovo je pitanje, političko pitanje par exellance. I tu se oko ovog političkog pitanja nema smisla lagati, nema se smisla lagati. O ovome će se morati i javno reći istina, vi niste omogućili da se ta istina kaže ovdje u Saboru u dva čitanja, nego ste to sve zbrzali, gurnuli to u proceduru, srijeda je

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo vrlo kratko, sve je već o ovim zakonima, o ova dva zakona rečeno. prijedlog ovih zakona omogućava provedbu ustavne odredbe o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije. Naravno mnogi se ovdje vole hvaliti tko je inicijator ovih ustavnih promjena, kako su došle, zašto su došle, ali ne zaboravimo da ti koji se hvale da je i kada se razgovaralo o prijedlogu Ustava i uopće o uvođenju ovoga instituta nezastarijevanja ovih kaznenih djela bilo velike dvojbe u stručnoj javnosti. Dakle, konačno ustavna odredba je prihvaćena, Ustav je u tom dijelu izmijenjen prije svega zbog toga što treba poštivati što smo svjesni svi jednog dubokog osjećaja nepravde u pretvorbi i privatizaciji i dubokog osjećaja nepravde da su neki za vrijeme dok je jedan dio građana ove zemlje branio državu bio na prvoj crti, gradio državu, neovisnu državu, jedan dio jedan dio je se bavio kojekakvim kako kaže kolega nepodopštinama pretvorbe i privatizacije i ratnog profiterstva. Sada se tu neki zastupnici izražavaju dvojbe jer nije bilo proglašenog ratnog stanja,kako će se to primijeniti itd.,a kako su onda mogli zdušno podržavati i dapače hvaliti se sa prijedlozima da se uvodi nezastarijevanje za kazneno djelo ratnog profiterstva. Pa kad bi to ratno profiterstvo bilo ako ne bi bilo u ratu? Dakle, na neki način to treba odrediti. Izmjena Kaznenog zakona u članku 18. je upravo ovakva kakva je, dakle dovoljna je zaista bila jedna riječ da bi se mogla otkloniti otkloniti nemogućnost primjene kaznenog zakonodavstva RH i u onom dijelu kad je nezastarijevanje određeno prema Ustavu i međunarodnom pravu. Da bi se moglo dakle bilo je potrebno nekim zakonom, a to je ovaj koji je ispred nas, utvrditi katalog kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije koja su počinjena u određenom vremenskom periodu. A to znači za vrijeme Domovinskog rata, mirne reintegracije, ratnog stanja, neposredne ugroženosti, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Možemo prigovarati, međutim najlakše je prigovarati i reći ja pitam kolege iz SDP-a koji se sada tako jako hvale, kolegu Stazića, sa tim da su oni ideja, ideja, da su oni pobornici, da se oni bore za to da ne ostanu nekažnjena ova kaznena djela, kad se poziva na genijalni Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije, pa ih pitam što su radili 4 godine, donijeli su Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije i da li je se išta po tome zakonu dogodilo? Nije se ništa dogodilo po tome zakonu, vrijeme njihove vladavine je prošlo,e sad idemo uvodit tu nezastaru jer smo propustili vrijeme da nešto poduzmemo. Stoga ja pitam, dakle Državna revizija je obavila cjelokupnu reviziju, zašto nijedan kazneni postupak nije pokrenut, zašto nitko nije kazneno odgovarao temeljem tog tada genijalnog zakona? Dakle da ne duljim, ja mislim da je ovo način kako se osigurava provedba jedne pravedne i pravične odredbe u Ustavu izmijenjenom prošle godine i prema tome praksa će pokazati ako negdje u primjeni bude nedostataka. U svakom slučaju ili sudskom praksom ili naknadnom dopunom ovoga zakona učinit ćemo to da u najvećoj mogućoj mjeri ovu ustavnu odredbu i provedemo. stručne javnosti, pravničke, bilo je itekako govora i kod donošenja izmjena Ustava i ja mislim da će se o ovome zakonu još mnoge stručne rasprave voditi. Jer i dalje ima dvojbi, ali obzirom na protek vremena gotovo da je nemoguće sačiniti jedan savršeni zakonski tekst. Hvala lijepo. Imamo i dva javljanja. Kolega Hrelja, gdje je pločica? Ali, po mojem tumačenju je da ona iduća anulira onu prethodnu, a budući je prethodna bila ispravak, a iduća replika pa imate pravo na repliku, da. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Ma ja jako cijenim kolegicu Anu Lovrin i drago mi je, i dajem joj mogućnost da odgovori na repliku, ali mislim da neće trebati jer želim biti i kritičan i samokritičan ste i vi i ja upotrijebili krivi termin. Ja sam rekao nestašluk u pretvorbi,a vi ste rekli nepravda u pretvorbi. Ali, da je to ostalo na razini nestašluka i nepravde sve bi bilo ok i mi danas ne bi morali donositi ovakve zakone. Nažalost, nezakonitosti u pretvorbi nisu ni nepravde ni nestašluci. To su, i ono što je u žiži našeg interesa to su kaznena djela protiv države i građana, to je uništavanje imovine i to je ugrožavanje egzistencije građana kao posljedica nezakonitosti u pretvorbi i privatizaciji.

to će i postati ono kazneno djelo za koje će se danas još uvijek moći procesuirati upravo zbog utvrđivanja ovog kataloga kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela u pretvorbi i privatizaciji u tom određenom vremenskom periodu. Hvala. Druga replika, kolegica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Lovrin ja bi iz vašeg izlaganja zapravo izvukla jednu dilemu. Naime, revizijom pretvorbe i privatizacije obuhvaćeno je preko 80% temeljnog kapitala, odnosno procijenjene vrijednosti društvenih poduzeća. U cijelosti je izvršena revizija kuponske privatizacije koja je zapravo pokazala kako su oštećeni oni koji su trebali biti obeštećeni kao ratni stradalnici kroz kuponsku privatizaciju. Također je utvrđeno i tko su odgovorne osobe u pojedinim fazama pretvorbe odnosno privatizacije. Završno izvješće bilo je 2004. godine, dakle ne možete koalicijskoj vladi koju je vodio Ivica RAčan reći da nešto nije učinila. Dakle, završno izvješće smo dobili 2004. godine. Što se desilo? 2002. godine imamo prvo izvješće DORH-a što je učinio po do tada podnesenim izvješćima Državne revizije. Možda ne znate što su nam tada napisali. Napisali su ovako da je dio otišao u zastaru, a da za dio ne mogu provesti postupke jer nema dovoljno sudskih vještaka koji bi vještačili u gospodarskim poslovnim procesima. Dakle, nije postojala volja onih koji su to morali provesti. Pokušalo se na različite načine riješiti taj problem kroz tzv. kazneni porez pa smo i mi i 2004. i 2005. pokušali predložiti takav zakona. problem je bio što je kada je završena revizija pretvorbe i privatizacije najveći dio onoga što je revizija utvrdila po onim skraćenim rokovima zastare koje su donešene izmjenom Kaznenog zakona '96. godine zapravo cijeli taj proces koji se odnosio na pretvorbu i privatizaciju otišao u zastaru, pa je onda samo da kažem, određena dilema, dozvolite samo jednu rečenicu. Jeli možda to moguće riješiti i Kaznenim zakonom a ne posebnim zakonom? Hvala. Više prijave za raspravu nema. Zaključno, uvažena na kraju sam se javila da pokušam razjasniti neke dvojbe koje su i kolegi Hrelji a i drugima ostale nerazjašnjene možda će tada malo drugačije gledati na cijeli prijedlog zakona. Naime, postavilo se pitanje da li su kaznena djela koja su kataloški nabrojana u ovom zakonu i postojala u vrijeme pretvorbe i privatizacije odnosno ratnog stanja u RH? Pa jesu. Sva kaznena djela su bila predviđena, prema tome nema kršena načela zakonitosti. Bića kaznenog djela su ostala ista samo su se okolnosti tim kaznenim djelima promijenilo odnosno dodale su se neke nove okolnosti. Kada smo govorili o vremenskom periodu namjerno nismo odredili vremenski period radi toga što smo smatrali da bi time suzili mogućnost primjene, a ostalo je na sudskoj praksi da utvrdi i sama procjeni taj vremenski period. Time smo smatrali da dajemo širinu, a da ne sužavamo mogućnost procesuiranja. Što se tiče definicije ratnog stanja, definicija je doslovce prepisana iz Ustava. Prema tome, to je definicija koju poznaje Ustav i koja postoji u Ustavu. Što se tiče relativne i apsolutne zastare, ona je čini mi se riješena izmjenom članka 18. stavka 2. jer tu upravo govorimo o nemogućnosti odnosno da nema zastare. Dakle, kada govorimo o zastari govorimo o apsolutnoj i relativnoj. Nema apsolutne zastre kada nema relativne, jer apsolutna je dvostruka relativna. Da ne ulazimo sada u polemike malo stručnije prirode na koju je upozoravala i profesorica Đurđević, upravo zato smo rekli da ćemo to izmijeniti čisto radi jasnoće. Ali kada bi baš onako što se kaže tjerali mak na konac ne bi trebali ako nema relativne nema ni apsolutne. Ono što me malo ražalostilo to je nevjerojatna lakoća kvalificiranja da smo nestručno, šlampavo napravili zakon. To malo stvarno rastužuje pogotovo znajući da je u radnoj skupini koja je radila na izradi ovog zakona sudjelovala profesorica Turković, profesor Novosel, profesor Novosel, zamjenik glavnog državnog odvjetnika. Ako to nisu respektabilne figure kaznenog prava u ovoj državi, ne znam, mislim da jesu dovoljno. dovoljno. Na kraju zahvalila bih se svima na raspravi. Amandmane smo zaprimili, prijedloge o trećem čitanju smo isto tako zaprimili. Sve ćemo razmotriti i o njima odlučiti. Hvala vam lijepa. Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Pa uvažena državna tajnice ja mislim da ratno stanje koje se spominje u Ustavu sigurno nije u kontekstu ovoga što ovdje piše. Naravno da u Ustavu postoji situacija ratnog stanja i to u Ustavu svake države imaju i ja u to uopće ne sumnja, ali ne može se to ratno stanje koje u Ustavu piše uz slučajeve uz djelokrug koji definira ovaj zakon. I drugo, da razjasnimo jednu situaciju. Načelo zakonitosti nisam napadao sa pozicije kataloga kaznenih djela dakle u tri članka 3., 4. i 5. nego sam napadao načelo zakonitosti načelo zakonitosti u kontekstu članka 6., jer neki zakoni u doba tih kaznenih djela jednostavno nisu postojali i neke regulatorne institucije nisu jednostavno postojale. Hvala. Hvala kolegi Hrelji. I ako državna tajnica nije priječila napadanje načela ali znamo koje su mogućnosti naših tablica. S ovim smo dvjema točkama došli do kraja što se tiče rasprave. Glasovanje će biti u petak vezano za prijedloge i amandmane koji su podnijeti. Dogovorili smo se da ćemo negdje po prilici do ovog vremena danas raditi pa ću ja i završiti s ovim točkama

Hvala